**Šeks, Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku - Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, prvo čitanje, P.Z. br. 355 Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili u sjednici. U ime predlagatelj Kluba zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Marija Lugarić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Nama u SDP-u je malo žao da o jednom ovako važnom zakonu raspravljamo ovako prilično kasno navečer jer smo se nadali da je jedan od rijetkih političkih konsenzusa koji u Hrvatskoj postoji je onaj koji se odnosi na društvo utemeljeno na znanje, odnosno znanosti, odnosno društvo znanja. Po onome što smo do sada bili slušali, stekli smo dojam da su sve parlamentarne stranke uvjerene da će znanstveno istraživanje i primjena njezinih rezultata omogućiti Hrvatskoj novi razvojni ciklus, povećati njezinu konkurentnost, te osigurati osobnu korporativnu i nacionalnu dobit. Sve se parlamentarne stranke, barem deklarativno zalažu za što brže približavanje Hrvatske društvu znanja, a potom i njegovo ozbiljenje, odnosno za unapređenje znanstvenoistraživačke djelatnosti, kao i svih njezinih pretpostavki. Jedna od temeljnih pretpostavki je obrazovni sustav koji treba obrazovati kadrove osposobljene za daljnji razvitak znanosti, kao i široku primjenu njenih rezultata u proizvođenju novih proizvoda. Stoga mi u SDP-u posebnu društvenu, političku, financijsku, zakonodavnu i svaku drugu pozornost, a smatramo da bi to trebalo vrijediti za sve, treba posvetiti onom dijelu obrazovnog sustava koji obrazuje stručnjake za visoke tehnologije, za inovativnost i za daljnji razvitak znanosti, dakle visokom obrazovanju. I u visokom obrazovanju bi, poštovane kolegice i kolege, kao i u ostalim dijelovima obrazovnog sustava u Hrvatskoj situacija znatno lošija od one o kojoj slušamo u javnim nastupima članova, trenutačno vladajuće koalicije, odnosno pisanim izvještajima sadašnjih hrvatskih dužnosnika. Ponajprije valja ponoviti žalosnu činjenicu lošoj obrazovanosti hrvatskog stanovništva. Prema popisu stanovništva 2001. godine gotovo 15% stanovništva nije završilo osnovnu školu ili čak ima manje od toga, a i visoko obrazovanih ima otprilike 11,5%, od toga visoko obrazovanih niti 7,5% stanovništva. Stoga mi smatramo da je jedna od strategijskih zadaća našeg obrazovnog sustava podizati obrazovnu strukturu hrvatskog stanovništva. Nadali smo se da oko toga postoji suglasje, nešto se krenulo uvođenjem obvezne srednje škole. Nadam se da ćemo biti dovoljno zapravo hrabrosti, prvenstveno u HDZ-u da i ustavnim promjenama osiguramo produženje trajanja obveznog obrazovanja. Tom produženju ili to produženje obvezatnosti se treba približiti povećanjem kadrovskog i infrastrukturnog kapaciteta visokog obrazovanja procesima integracije sveučilišta i uvođenja novog načina financiranja visokog obrazovanja, tzv. …/Govornica stalnim povećanjem proračuna za obrazovanje, reintegriranjem dijela javnih instituta u sveučilište iz kojeg su potpuno neprirodno iščupani još '93. godine, a mi smatramo da je bolonjski proces bio upravo idealna prilika za snimak realnog stanja, i početak strukturnog mijenjanja sustava. Suprotno čestim samohvalama, ova je Vlada usporila povećanje kadrovskih i infrastrukturnih kapaciteta ranije otpočetih, posve zaustavila integrativne procese sveučilišta, kako unutarnje unutarnje dakle funkcijsku integraciju, tako i vanjske, reintegraciju dijela javnih znanstvenih instituta, te potpuno protuzakonito suspendirala zakonsku obvezu novog načina financiranja visokog obrazovanja, dakle već spomenutog …/Govornica se ne razumije./… Povećanje proračuna za visoko obrazovanje, ali i za obrazovanje općenito raslo je sporije od povećanja ili od rasta državnog proračuna, i realna su sredstva i za visoko obrazovanje, ali i za obrazovanje općenito u državnim proračunima posljednjih nekoliko godina je padala. To naravno sve skupa nije moglo dati rezultate, dijelom ponavljam zbog tog smanjenja sredstava, ali i zbog neracionalnog trošenja novca, ali i zbog stalnog mijenjanja ciljeva. U bolonjski smo proces ušli uvelike nepripremljeni, i propustili smo mnoge pružene prilike za strukturne promjene. Kolegice i kolege, prošloproljetna studentska pobuna onda jedan njezin manji odjek da tako kažem jesenas, i posve ispravan zahtjev studenata za pod navodnicima besplatnim obrazovanjem zahtijeva čini mi se od svih nas u politici, od nas ovdje u zakonodavnoj vlasti, ali i u izvršnoj vlasti da dosljedno sprovodimo proklamirane ciljeve približavanja društvu znanja. Besplatno školovanje ili u ovom konkretnom slučaju školovanje lišeno plaćanja školarina logična je posljedica ili bi trebao biti logična posljedica hrvatskog konsenzusa o strategijskom značenju obrazovanja, kao i nužnosti popravljanja kvalifikacijske strukture. U posljednjih 5 godina pravac razvitka je bio upravo suprotan. U visokom je obrazovanju više no udvostručen broj studenata, odnosno njihovih roditelja koji su prisiljeni plaćati školarine, a resorno je ministarstvo potpuno odustalo od zakonom propisanog nadzora nad stjecanjem i trošenjem novca javnih visokih učilišta, kao i nad upisnim kvotama koje su prečesto premašile i kadrovske i infrastrukturne kapacitete tih istih visokih učilišta. Zbog toga i predlažemo ovaj ali čini nam se i važan zakon koji predviđa da se za redovne studente, dakle samo za redovne studente troškovi školarina budu u potpunosti subvencionirani iz državnog proračuna. Do sada je bilo zakonska odredba da su ti troškovi subvencionirani dijelom ili u cijelosti, dok je država dovoljno financirala sveučilište i visoke škole za ove da tako kažem hladni pogon nije bilo potrebe za uvođenjem školarinama, kako već spomenutim smanjenjem sredstava za financiranje visokog obrazovanja naprosto su sveučilišta bila prisiljena uvesti školarine, a zakonska odredba u postojećem zakonu im je to i omogućavala, i mi naprosto predlažemo da se to vrati nazad. Drugo, kako školarine ipak nisu jedino jamstvo, jedina bitna mjera, mi predlažemo da se doda i novi stavak koji govori o tome da zapravo treba uspostaviti nove i obuhvatnije sustave studentske potpore i sa stajališta države, ali i sa stajališta lokalne samouprave. Poštovane kolegice i kolege, meni je pa gotovo i neugodno kao zastupnici koja se bavim obrazovanjem, da zapravo ovo je možda prva i jedina prigoda da zapravo sada raspravljamo o temi jednakog pristupa visokom obrazovanju, obzirom da je ta tema jednakog pristupa visokom obrazovanju koliko god bila slabo i nekvalitetno zastupljena u raspravama, u reformama i u javnim politikama u visokom obrazovanju i u Hrvatskoj i u medijima, čini nam se da onaj impuls koji su dali studenti evo prije gotovo godinu dana svojim protestnim akcijama, na neki način zaslužuju i pozornost, ali možda zaslužuju i pohvalu obzirom da su uspjeli osigurati da smo tome ipak počeli raspravljati. Nekoliko činjenica. Brojna hrvatska sveučilišta danas idu u smjeru komercijalizacije putem uvođenja školarina i povećanjem broja studenata koji plaćaju te školarine. U razdoblju od '91. do 2004. godine ukupan broj studenata koji plaćaju, ukupan ukupan broj studenata se povećao za 82%, a broj onih koji sami plaćaju za svoj studij je porastao za čak 814%. Danas 56,7% studenata plaća plaća neku vrstu školarine dok je '91. godine čak 88% studenata studiralo uz potporu ministarstva, odnosno tu školarinu je plaćalo njih samo 12%. Ne samo da se povećao broj studenata koji plaćaju za studij nego su se i školarine drastično povećale. Danas maksimalni iznosi školarina za preddiplomske studije se kreću ovisno o studijima negdje između 5,500 do 10 000 kuna. Školarine za ove poslijediplomske studije, odnosno za doktorski studij su u desetinama tisuća kuna. Za onih 40% studenata koji moraju platiti školarine zabrinjavajući je podatak da su maksimalne školarine u Hrvatskoj među najvišima u Europi, iako je naš standard daleko ispod toga. U EU primjerice samo se u Nizozemskoj, Engleskoj i Latviji naplaćuju veći iznosi školarina negoli što se uplaćuju školarine u RH. Naime, valja reći da usprkos negdje globalnom trendu da se školarine uvode postoje brojni primjeri zemalja u Europi koji još uvijek ne naplaćuju školarine. To su Češka, Danska, Finska, Irska, Mađarska, Norveška, Poljska, Slovenija, Švedska i Škotska i među tim zemljama postoje čak i primjeri zemalja koje su školarine ukinule nakon što su ih prvotno uvele. I u tom smislu pitanje postojanja novca za besplatno obrazovanje, pitanje postojanja novca za školarine mislimo da nije prvenstveno financijsko-knjigovodstveno pitanje nego je prvenstveno političko pitanje. Ukoliko postoji konsenzus o potrebi društva znanja, a nadam se da postoji da me sad ova rasprava neće demantirati, mislim da je vrlo jasno da onda i odaberemo javnu politiku koja bi se zalagala za ukidanje školarina. U slučaju odabira takve javne politike to bi predstavljalo jasan znak da država povećanim investiranjem javnih sredstava u sustav visokog obrazovanja prepoznaje važnu ulogu visokog obrazovanja u stvaranju društva znanja te da namjerava sustavno riješiti problem nedovoljnog broja visoko obrazovanih građana. Ne samo to, ukoliko to prihvatimo, a ja se nadam da će to prihvatiti svi zastupnici i zastupnice u Hrvatskom saboru, a obzirom da se stalno za to i deklariraju, time bi također mi kao RH pokazali da prihvaćamo obrazovanje primarno kao javno dobro. Kao što je to naglašeno u sklopu bolonjskog procesa u praškom priopćenju, a ne samo kao privatno dobro. Ima još nekoliko momenata kad govorimo o olakšanom pristupu obrazovanju koje negdje jest preduvjet da povećamo broj visoko obrazovanih ljudi, da poboljšamo kvalifikacijsku strukturu. Valja ovdje biti iskren i reći da to nije dovoljno, dakle ukidanje školarine nije dovoljno da se riješi sav pristup visokom obrazovanju za sve, stoga osim sustava školarina je potrebno kreirati i kvalitetne i sveobuhvatne sustave studentske potpore jer se pokazalo po nekim istraživanjima i po nekim slučajevima da oni igraju presudnu ulogu u povećanju pristupa visokom obrazovanju. Stoga je ovaj naš prijedlog dopune, odnosno novi stavak 5. u postojećem članku. Zašto je ovo kolegice i kolege važno? Prema dostupnim podacima i istraživanjima u Hrvatskoj postoji jasni pokazatelji da danas u Hrvatskoj nemaju svi jednaki pristup visokom obrazovanju te da su neki pojedinci i pojedinke od samog početka indirektno diskriminirani zbog svojih životnih prilika unatoč možda istim potencijalima kao i kod ostalih studenata koji su uspješno upisali svoj studij. Naime, utvrđena je jasna korelacija između većeg prihoda obitelji i veće šanse sudjelovanja u visokom obrazovanju te je također utvrđeno da su za 18% kućanstava troškovi studiranja previsoki u odnosu na njihov dohodak. Treba također biti iskren i reći da loša politika školarina koja danas postoji u Hrvatskoj nije isključivo i jedina odgovornost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Tu dosta igraju ulogu i sama sveučilišta. Naime, linearni sustav školarina koje su uvele naša sveučilišta je također pokazao socijalnu neosjetljivost jer izravno veže visinu plaćanja sa ocjenama. Dakle, što niže ocjene dobivate više plaćate i to bez obzira na socio-ekonomski status ili nekakve druge kriterije. Činjenica je također da je svega nekoliko fakulteta uvelo oslobađanje plaćanja školarine na temelju socijalnog statusa i to opet naravno vezano uz kriterij izvrsnosti. Izvrsnost naravno treba podupirati no međutim ona ne može biti jedini ili gotovo jedini ili isključivi kriterij. Ovdje ponovno naglašavamo dakle tu važnost jednakog pristupa, važnost samog sustava visokog obrazovanja koji mora jamčiti svim onima koji su sposobni da mogu tom sustavu pristupiti i da se mogu školovati. No međutim, još jednom naglašavam da sami sustav školarina neće riješiti sve probleme ako se ne reformira i sustav studentske potpore. I mi stoga i predlažemo uključivanje i jedinica lokalne samouprave u sam taj sustav. Nešto oko konkretnih troškova. Sam trošak školarina, jer naime najveći prigovor ovom prijedlogu zakona je bilo da to jako puno košta i da za to nema novca. Sam trošak školarina za sve visoko školske ustanove je po izračunu prof. Filipića s Ekonomskog fakulteta u Splitu 254 milijuna kuna. Mi smo u obrazloženju prijedloga zakona naveli da je to oko 500 milijuna kuna jer smo tu uračunali i sve ove druge potpore, dakle ne samo školarine. To je kolegice i kolege manje od gubitka nekog od velikih javnih poduzeća. I da možda negdje privedemo i ovo uvodno izlaganje kraju, dakle iskustvo zemalja koje su doživjele ekspanziju ekonomsku i svaku drugu pokazale su da je to nemoguće bez toga da se, bez uvođenja posebnih ili dodatnih mjera da se u visoko obrazovanje uključe one, da tako kažem, netradicionalne grupe. Ukoliko se to dogodi imamo u društvu nešto što mi u SDP-u ocjenjujemo neprihvatljivim, a to je zapravo jedna nepoželjna socijalna reprodukcija gdje imate da djeca visoko obrazovanih roditelja iz urbanih sredina su uglavnom ti koji idu i završavaju fakultete. Djeci manje obrazovanih roditelja i uglavnom iz ruralnih sredina taj prostor dolaska na visoko obrazovanje znatno sužen. Čak ni to nije dovoljno da se ta nepoželjna socijalna reprodukcija ukine, ali ona je značajno umanjena ukidanjem sustava školarina. Danas u Hrvatskoj uopće ne vodimo računa o posebnim mjerama i poticajima za te posebne skupine. Obzirom da školarine se naplaćuju bez obzira na socijalni status i mi to ocjenjujemo doista regresivnom mjerom. Stoga i predlažemo da se donese zakon kojim bi se za studente redovnih studija, dakle one studente koji redovno studiraju, koji bi bili lišeni plaćanja školarina, odnosno njihova školarina bi bila subvencionirana iz sredstava državnog proračuna. proračuna. Nemamo nikakve dileme da će ovaj zakon biti prihvaćen ovdje u Hrvatskom saboru obzirom da su i sami dužnosnici ministarstva, čini nam se i sama premijerka kod komentiranja onih studentskih pobuna oko njihovog zahtjeva za besplatnim obrazovanjem, obećali da će takva mjera biti donesena. Na samome kraju mi smo ovaj zakon uputili u saborsku proceduru početkom lipnja Sada je gotovo kraj veljače. Već negdje u prošle godine u svibnju je u ministarstvu formirana radna skupina koja je trebala riješiti ove probleme. Do dana današnjega nemamo nijednog rješenja, nemamo niti jednog prijedlog zakona, nemamo ničega. Nama se u mišljenju Vlade govori da naš zakon nije dobar jer ne rješava stari obuhvatno i da će Vlada pripremiti svoj prijedlog kojim će obuhvatnije i sustavnije riješiti svoj prijedlog zakona, ako smijem uzgred reći to mi se čini nekako univerzalno odbijenica Vlade za sve prijedloge SDP-a. no međutim praksa nas uči i nedavna povijest pokazuje da se to naprosto nikada nije dogodilo i nadamo se obzirom na postignutu razinu konsenzusa oko važnosti znanja oko toga da treba ukinuti školarine, da će možda ovaj zakon biti jedan drugačiji primjer i da će doista dobiti podršku ovdje u Hrvatskom saboru. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Iskustvo nas uči da nas iskustvo ničemu ne uči. Odbori zakonodavstvo, obrazovanje, znanost, kulturu? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. U klubu Hrvatske narodne stranke nismo popuno suglasni sa vašim prijedlogom. Naime, mi bi rekli da, mi bi vas žestoko podržali da je država ili Vlada odradila svoj dio posla i pripremila preduvjete za jedna ovakav zakon odnosno odluku. Besplatno studirati. Na kojim studijima, koje upisne kvote? Da li da si idemo studirati ekonomiju pa će nama biti sada sjajno gospodarstvo ili svi medicinu pa ćemo biti sjajna država s ekstremnim mogućnostima pružanja zdravstvenih usluga. Koji je cilj visokog obrazovanja ili obrazovanja općenito? Zadovoljiti potrebe hrvatskog gospodarstva i razvoja toga gospodarstva, zadovoljiti potrebe hrvatskog zdravstva, hrvatskog pravosuđa, hrvatske vojske, policije, obrazovnog sustava, hrvatske kulture. Ili nam je cilj obrazovati ljude za biro rada, obrazovati ljude za njemačko gospodarstvo, za austrijsko zdravstvo, da rade u švicarskim znanstvenim institutima. Da li je Hrvatska kolege i kolegice dovoljno bogata da obrazujemo kadrove za europsko tržište rada? To su temeljna pitanja na koja bi trebali večeras odgovoriti. Žao mi je da se ova rasprava vodi ovako kasno, ispada da bježimo od mladih ljudi koji trebaju čuti i naše argumente i protuargumente za pojedine odluke koje ovdje trebamo vrlo ozbiljno donijeti. Kako procijeniti kadrovske potrebe? Pa na temelju Strategije gospodarskog razvoja. Kako procijeniti potrebe u društvenim djelatnostima? Valjda na temelju strategije razvoja pojedinih društvenih djelatnosti. Mi nismo nikada čak ni okvir te strategije a kamoli sadržaj bili u stanju donijeti kao osnovu za ovakve odluke o kojima i večeras razgovaramo. Sjećam se kada sam bio mladi liječnik u Francuskoj, onda sam se iznenadio njihovom kadrovskom politikom u zdravstvu. Posebno su me šokirale specijalizacije. Država Francuska, velika država znala je točno koliko u kojoj godini ide liječnika, kojih specijalnosti u mirovinu. Znala je točno koliko će trebati kojih specijalisti proizvesti. To se odnosi i na sve ostale djelatnosti. Ta država točno zna što hoće i gdje želi biti za 15, 20 godina. Ali za razliku od nas samo kvalitativni čimbenici odlučuju. Najbolji studenti kada završe studij biraju prvi specijalizacije, odrade ih i zapošljavaju se i nastaje velika trka za onim najboljim. Kod nas vezom se zaposlite u KBC-u, KAC vam osigura specijalizaciju bez obzira kakav ste student bili. Dobri studenti će ostati bez specijalizacije i otići će u Njemačku raditi. Što je nepravedno, nekorektno, apsolutno. To je samo jedan primjer u mojoj struci. Takvih primjera ima vjerojatno bezbroj. Mi ne trebamo samo uskladiti nastavne potrebe s onim što hrvatsko gospodarstvo traži i očekuje od tih stručnjaka koje mi trebamo proizvesti kroz sustav srednjeg i visokog obrazovanja. Mi moramo čak i znanstvene projekte nasloniti na te potrebe. Već sam više puta govorio i ponovit ću po ne znam koji put. U europskim državama ministar u svakom razdoblju rada određene vlade kaže, naši prioriteti u znanosti su ti, ti i ti. Upravo podupirući kroz razvoj tih znanstvenih disciplina svoje gospodarstvo, svoju farmaceutsku industriju, svoju elektrotehničku industriju itd. Ponovno se vraćam kada sam bio mladi znanstvenik malo sam listao jer me to uvijek to zanimalo, koji su bili tada prioriteti sredinom osamdesetih godina Francuske. Billoptička vlakna, poluvodiči, genski inženjering. Točno se znalo što treba njihovoj elektroindustriji, biomedicini, farmaciji, onim najpropulzivnijim gospodarskim granama. Točno su nam rekli zato moramo tamo milijarde ubaciti jer mi hoćemo da budemo korak ispred ostalih. I tako su i radili. Mi nažalost, kolegice i kolege pokušali smo Odboru za obrazovanje i napravili smo čak jedan okrugli stol, kolegica Lugarić je bila na njemu. Žao mi je da ostali kolege koji su bili nisu ovdje danas nazočni. Donijeli smo desetak zaključaka, tražili smo temeljem tih zaključaka prijem kod ministra da krenemo zajednički pomagati Vladi. Nikada nas nije primio. To nije dobro. Kolegice i kolege koja je bila svrha tog okruglog stola? htjeli smo ukazati na potrebu da trokut gospodarstvo, politika i obrazovni sustav taj trokut mora biti savršeno koordiniran. Mora biti koordiniran. Ne može autonomija u gospodarstvu u politici u obrazovnom sustavu funkcionirati. Tri autonomije jesu isto što i anarhija. Vjerujte mi. Možemo se mi pozivati na autonomiju sveučilišta, ali država mora imati strategiju da bi mi na sveučilištu znali u kojem okviru se mora kretati. To se kod nas do sada dogodilo nije, niti pokušalo. mi ni protiv toga da se možda probiju određene granice. Ako državi ove godine treba 120 liječnika. Dobro. Idemo iznad toga sa još 10, 15%, ali tada država financira ovih 120, a onih 10, 15% neka zaista studiraju za vlastite potrebe ali osigurajmo im stipendije jer financijski status njihovih roditelja ne smije biti limitirajući faktor za te mlade ljude, ne smije biti. To ne smije biti. Država koja to ne shvaća je jadna država. Svaki mladi čovjek koji je sposoban studirati moramo mu dozvoliti, ne dozvoliti nego omogućiti i pomoći da to čini. Ja ne bih puno raspravljao ali pogledajte kolegice i kolege kako brzo reagiraju određene struke na nesigurnost države glede strategije razvoja. Mi koji smo iz Rijeke znamo dobro što se dogodilo zbog nesigurnosti brodogradnje najbolji stručnjaci su se raspršili po svijetu, od južne Koreje do Roterdama ćete naći naše inžinjere, naše tehničare, stručnjake za to područje jer su odreagirali smatrajući da država ne zna, ne želi i neće ih poduprijeti u njihovim nastojanjima da razviju našu brodograđevnu industriju. Svugdje ćete ih naći. Ja ih srećem po aerodromima svugdje po Europi, pitam odakle dolazite. Ovaj dolazi iz južne Koreje, ovaj dolazi iz Roterdama, ovaj dolazi iz Kanade. Oni ih cijene, mi ih nismo znali zadržati. To se ne smije dogoditi. Ako nema strategije razvoja odmah će se događati isto to što se dogodilo brodogradnji. Kolegice i kolege, ne moram vas uvjeravati da je iz Hrvatske zadnjih petnaestak godina otišlo desetke tisuća mladih obrazovnih ljudi. S njima nepovratno su otišle i milijarde uložene u njihovo obrazovanje, milijarde. Otišli su na zapad, ja to zovem nepovratni zapad. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub SDP-a gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Žalosna je činjenica da prema popisu stanovništva 2001. godine je tek 7,5% stanovništva Republike Hrvatske visoko obrazovano. Od toga se smatra da ima otprilike 8 tisuća doktora znanosti, od tih 8 tisuća doktora znanosti preko 50% je starije od 50 godina tako da veza između gospodarstva i visokog obrazovanja je vrlo slabašna ili nikakva. Prema nekim statistikama u Zagrebu je svega, primjerice u Zagrebu a on je iznad prosjeka Republike Hrvatske 0,5% doktora znanosti radi u nekakvim gospodarskim granama, od onih koji se nalaze u Zagrebu. Jedan od rijetkih političkih konsenzusa u Republici Hrvatskoj se odnosi upravo na ostvarivanje društva temeljenog na znanju ili znanosti, ili kako to mi volimo reći društvo znanja i to je posljedična strategijska zadaća našeg obrazovnog sustava, dakle društvo znanja nije moguće postići bez podizanja obrazovne strukture hrvatskog stanovništva. jutros smo imali raspravu o usvajanju pravne stečevine NATO-a, o priznavanju patenata. Sve je divno i krasno samo se postavlja pitanje tko će biti nositelj tih aktivnosti posebice kroz nekoliko godina. Poboljšanje udjela visoko obrazovnog stanovništva u Republici Hrvatskoj trebalo bi se početi ostvarivati na način da se poveća kadrovski i infrastrukturni kapaciteti visokog obrazovanja, da se intenziviraju procesi, integracije sveučilišta hrvatskih i to uvođenjem inovativnih novih načina poslovanja kao i posljedičnog novog načina financiranja, posebice i to stalnim povećanjem proračuna za obrazovanjem a valjalo bi i razmisliti o reintegriranju barem onih dijelova javnih instituta u sveučilišnu nastavu jer su ti javni instituti na neki način neprirodno iščupani iz sustava sveučilišta još godine 1993. 1993. pa tako primjerice znanstvenicima sa instituta "Ruđer Bošković" ili Instituta za medicinska istraživanja, Instituta za fiziku je u biti ostavljeno na volju hoće li se oni na neki način angažirati u obrazovnim procesima ili ne. Tu postoji dakle značajna kadrovska rezerva koja bi mogla poboljšati nastavu na hrvatskim sveučilištima i veleučilištima i poboljšanjem nastave pružiti mogućnost većem broju studenata da studiraju. Međutim, povećani broj studenata naravno otvara i niz drugih problema a to je fina regulacija tržišnih mehanizama da se studenti usmjere na deficitarne struke, u struke koje će služiti u budućnosti hrvatskom gospodarstvu. A drugi problem jest činjenica da kod nas obrazovanje nije besplatno i besplatno školovanje bi trebala biti logična posljedica općeg hrvatskog konsenzusa o strategijskom značaju obrazovanja kao i nužnosti popravljanja kvalifikacijske obrazovne strukture hrvatskog stanovništva. Nažalost, u zadnjih pet godina pravac razvitka je bio upravo suprotan jer je u visokom obrazovanju i više nego udvostručen broj studenata ili bolje rečeno njihovih roditelja koji su prisiljeni plaćati školarine a resorno ministarstvo je gotovo potpuno odustalo od zakonom propisanog nadzora nad stjecanjem i trošenjem novaca javnih visokih učilišta kao i nad upisnim kvotama koje su često premašivale kadrovske i infrastrukturne kapacitete istih visokih učilišta i fakulteta. Kako je svojevremeno prenijela HINA 23. studenog 2009. godine, dakle ne tako davno, premijerka Jadranka Kosor je prilikom posjete tvrtki "Croatia kontrola" uputila Ministarstvu znanosti i obrazovanja i resornom ministru određena pitanja vezana uz tadašnju blokadu nastave na fakultetima, najavljujući da će se učiniti sve da se osigura besplatno školovanje za studente koji izvršavaju svoje obveze te rekla, citiram: "učinit ćemo sve da se osigura besplatno školovanje za sve studente koji izvršavaju svoje obveze". Dodatna sredstva za školstvo na dodiplomskom i diplomskim studijima mogla bi se pronaći relativno lako samo kad bi za to postojala politička volja. Posebice ako se prisjetimo kako su se svojedobno prilikom rebalansa proračuna iz vedra neba stvorili milijuni kuna, neiskorišteni novac čija ušteda nije izazvala nikakve ozbiljnije potrese u ministarstvima. Resorno ministarstvo je nedavno, istina za mandata ministra Primorca, poručilo kako većina troškova školstva već sada pada na njihova leđa dok dio troškova studiranja plaća i snosi prema procjeni ministarstva tek 40% redovnih studenata. A ta pak sredstva koja fakulteti zarađuju od studenata je ministarstvo tada karakteriziralo kao manji dio troškova kojima fakultet slobodno raspolaže i ulaže ih u razne stvari. Očito da pojedini fakulteti ne dobivaju od ministarstva dodatna sredstva te su zbog toga prisiljeni plaćati materijalne troškove zaradom od školarina. Drugim riječima, kada bi ministarstvo plaćalo fakultetima ono što treba plaćati moglo bi se naći sredstava i za besplatno školovanje hrvatskih studenata. Nažalost, u Republici Hrvatskoj broj studenata stagnira, a Hrvatska dramatično zaostaje za razvijenim svijetom u udjelu posebice ne samo visoko obrazovanog stanovništva nego i magistar i doktora znanosti. Gotovo ništa nije učinjeno ni u brzom povećanju postdiplomskih studija. Ova proljetna studentska pobuna i poslije ispravan zahtjev studenata za besplatnim obrazovanjem, onih studenata koji redovno ispunjavaju svoje obveze, zahtijeva od hrvatske vlasti, kako zakonodavne tako i izvršne da dosljedno provodi proklamirane ciljeve približavanja društvu znanja. Povećavanje proračuna za visoko obrazovanje raslo je sporije od povećanja državnog proračuna, dakle opet se štedjelo upravo na znanosti i visokom obrazovanju u odnosu na neka druga ministarstva tako da se često dešavalo da novac neproduktivno odlazi u druge svrhe, a ne u društvo znanja. Dakle, zbog neracionalnog trošenja novca kao i zbog stalnog mijenjanja ciljeva, povećavanje proračuna za visoko obrazovanje nije dalo svoje ciljeve, posebice stoga što je to povećanje bilo nedovoljno. Ukoliko bi nadoknadili taj zaostatak, a sa dodatnim ulaganjem u visoko školstvo, svi hrvatski studenti koji ispunjavaju svoje obveze će imati besplatan studij, a rezultat poboljšavanja obrazovne strukture hrvatskog stanovništva bi se dramatično sa brzim, pozitivnim utjecajem reflektirao na društvo znanja i na potencijalni rast bruto društvenih proizvoda, ali na najkvalitetnijem segmentu projekata utemeljenih na znanju i vještini hrvatskih budućih obrazovnih generacija. Ovakvim sadašnjim tempom mi ćemo još više zaostajati i u trenutku kada uđemo u Europsku uniju ćemo biti na samom začelju Europe po obrazovanosti, a prijetit će nam opasnost da zbog slobodnog kolanja robe, ljudi, kapitala i usluga i ono malo kvalitetnih kadrova što još imamo ode iz Republike Hrvatske jer već i sada mnogi nisu studenti motivirani za studije, pogotovo na

Ja smatram da je pravo na obrazovanje jedno od osnovnih ljudskih prava i da se tim pravom ne bi trebalo licitirati ni u čije ime i ni iz kakvih razloga. To pravo ne treba stavljati na milost i nemilost tržištu, tim više što je to pravo uređeno brojnim kako hrvatskim tako i međunarodnim aktima. Pravo na obrazovanje nikako ne smije ovisiti o dubini džepa, a znanje ne bismo smjeli pretvoriti u robu koja ima svoju cijenu i koju kupuje onaj tko ima više. Pravo na obrazovanje bi trebalo biti dostupno svima i stoga se mi u klubu SDP-a zalažemo za besplatno visoko obrazovanje. Samo da vas podsjetim da Ustav Republike Hrvatske kaže da visoko obrazovanje mora biti dostupno svima. No je li to doista tako ili nije, svi smo svjedoci i nitko ni u što nikog ovdje ne mora uvjeravati. Dakle, u Hrvatskoj je u tijeku jedan intenzivan proces komercijalizacije obrazovnog sustava, što je štetno ne samo za mlade ljude, ne samo za njihove obitelji već dugoročno gledajući i za cjelokupno društvo. Nekad je u Hrvatskoj obrazovanje, visoko obrazovanje bilo besplatno. Vama, meni studiranje je bilo besplatno. Studenti su u svojim prosvjedima prošle godine tražili upravo ono što smo mi nekad imali – pravo na besplatno studiranje. A trend u financiranju visokog obrazovanja je rekla bih više nego jasan. Koja je intencija država više je nego jasno. Država je pokazala vrlo jasnu namjeru da troškove za javne usluge, ali vidimo da to nije stvar samo u visokom obrazovanju. Vidimo to i na primjeru zdravstva prebacuje sve više na teret građana, premda ti isti građani porezima koje plaćaju već izdvajaju za pokrivanje troškova javnih službi. Radi se u stvari o postupnoj, rekla bih privatizaciji i komercijalizaciji javnih službi pri čemu se usluge na žalost pretvaraju u robu koja se kupuje i prodaje poput bilo koje druge robe na tržištu. Za nas u klubu SDP-a, za mene osobno je to neprihvatljivo. Čuli smo već iz izlaganja u ime predlagatelja, nerijetko se hvalimo kako je broj studenata u razdoblju od '91. na ovamo se povećao za 82%. Ali doista teško da možemo čuti podatak da je u istom periodu broj studenata koji sufinanciraju, odnosno financiraju svoj studij porastao za 814%. To je po mom mišljenju zastrašujuća brojka koja koja bi nas trebala zabrinuti. Danas, dakle gotovo 60% studenata plaća svoje obrazovanje, odnosno plaća neku vrstu školarine iako se u međuvremenu porezi koji su za obrazovanje, koji se za obrazovanje izdvajaju nisu nimalo smanjili. Dakle, roditelji onih studenata koji upišu studij i s plaćanjem zapravo čini mi se ko' da, ne čini mi se nego dva puta plaćaju istu stvar. A s druge strane se možemo zapitati koliko je kvaliteta nastave porasla time što je sustav visokog obrazovanja prešao prešao iz besplatnog u ono koje svake godine plaća sve veći broj studenata. Ne, nije porasla kvaliteta. Uvođenjem školarina nije se išlo sustavno sustavno ka poboljšanju visokog obrazovanja u Hrvatskoj već ka kao što sam rekla prebacivanju dijela troškova za visoko obrazovanje s države na pojedince. Što se školarina tiče kao što smo čuli postoji nedvojbeni trend povećanja njihovih iznosa i one su se u posljednje godine drastično povećale. I ja vjerujem da nije bilo ovogodišnjih i lanjskih, pardon da nije prošlogodišnjih studentskih prosvjeda vjerujem da bi se školarine i dalje povećavale. Naravno da komercijalizacija visokog obrazovanja nije nekakav hrvatski specifikum, ali uprkos globalnom trendu uvođenja školarina postoje brojni primjer zemalja u Europi koji još uvijek ne naplaćuju školarine. I kolegica Lugarić je rekla koje su to države, ali pazite postoje čak i države koje su uvele školarine i visoke školarine. Međutim, ukinule su ih nakon njihovog, nakon određenog vremena kao što je Škotska, kao što je Irska i kao što je Mađarska kada su uvidjeli koji su zapravo moguće posljedice Imamo primjere Estonije i Bjelorusije koje su također shvatile važnost ulaganja u obrazovanje, a za Estoniju znamo da je danas zemlja s najbrže rastućom ekonomijom na svijetu. Dakle, kada raspravljamo o besplatnom visokom obrazovanju mislim da ne bi trebalo smetnuti s uma da školarine nisu jedini trošak koji stoji pred studentima odnosno njihovim roditeljima. Tu su brojni drugi troškovi od knjiga do prijevoza, stanovanja i prehrane pogotovo ako student odlazi studirati u neki drugi grad. Čak i kad ostaje studirati u svom rodnom gradu ne smijemo zanemariti činjenicu da student i dalje ostaje teret svojim roditeljima koji ga moraju uzdržavati sve dok sam ne počne privređivati. Na žalost, dosadašnji trendovi pokazuju da se rad školarina neće usporiti, pa se možemo zapitati gdje nas to sve skupa vodi, kamo nas komercijalizacija školstva vodi. Dakle, sve je više onih koji plaćaju školarine i školarine su sve veće i veće. Ja mislim da će to dovesti do toga da će moći studirati samo oni koji si to budu mogli priuštiti, dakle imućniji i oni koji će htjeti i ako će uopće moći ući u nekakvo dužničko ropstvo, dignuti kredit da bi mogli studirati. Naravno da to ne može biti u interesu društva. U interesu cijelog društva bi trebalo biti da studiraju oni koji su najsposobniji, koji su najmarljiviji, a nikako najbogatiji. Postavlja se naravno opravdano pitanje kako mislimo postići i 25% i više i visoko obrazovanih komercijalizacijom visokog obrazovanja. Voljela bih da mi netko da primjer jedne države koja je uspjela postići veliki postotak visoko obrazovanih komercijalizacijom školstva. Voljela bih stvarno da znam kome je to pošlo za rukom. Koliko je meni poznato baš nikome. Danas studentu u prosjeku treba čini mi se negdje oko 30000 kuna godišnje a ta će brojka sudeći prema planovima i sveučilišta i ministarstva samo rasti. Pa se onda ne treba doista čuditi nekakvim crnim prognozama da ćemo u skoroj budućnosti susresti sa uvozom stručnjaka koji će dolaziti iz zemalja poput Indije i Kine. Kine. Na pitanje da li država ima u proračunu novca za besplatno obrazovanje moj odgovor bez prevelikog razmišljanja jest naravno da ga ima. To je pitanje preraspodjele novca. Ako nema za obrazovanje za što onda novca ima? Besplatno bi obrazovanje državu stajalo čuli smo negdje oko 250 do 300 milijuna kuna godišnje što je svega 0,2% proračuna državnoga. Dakle, ako usporedimo iznos koji bi se morao izdvajati za besplatno obrazovanje mislim da je on minoran. Usporedbe radi usporedimo tih 250 milijuna, odnosno 300 sa nekakvim investicijama za koje ne kažem da su bile nepotrebne. Ali čisto usporedbe radi samo su rukometne dvorane u Hrvatskoj koštale gotovo 2 milijarde kuna. Preko 400 milijuna kuna iznose troškovi mirovnih misija, preko 300 milijuna kuna daje se za potporu vjerskim zajednicama. Opet kažem to je u redu, ali ako ima za to mora biti onda i za visoko obrazovanje. Kada bismo se odlučili za politiku svima dostupnog visokog obrazovanja to bi značilo da država većim investiranjem javnih sredstava sustav visokog obrazovanja prepoznaje važnu ulogu visokog obrazovanja u stvaranju društva znanja i da namjerava sustavno riješiti problem nedovoljnog nedovoljnog broja visoko obrazovanih građana. I mislim da bi time država pokazala da prihvaća obrazovanje primarno kao javno dobro, a ne kao privatno dobro. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Goran Heffer. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvodno moja cijenjena kolegica Marija Lugarić je navela nekoliko podataka koji pokazuju u kojem trenutku je Republika Hrvatska u pogledu visoko obrazovanih i ono drugo koliko nas ima, kad kažem nas mislim na stanovnike Republike Hrvatske neobrazovanih razumije./… tek negdje 11%, odnosno nešto više od 10%. Ja dolazim iz županije u kojoj je to gotovo prepolovljeno, tamo je negdje preko 6 i pol posto, oko 6 i pol posto. Pa mogu reći da je nama još interesantnija ova priča o besplatnom visokom obrazovanju, budući da smo iz područja gdje su i ekonomski uvjeti života itekako teški. kao većina nas ovdje u Hrvatskom saboru, ja sam jedan od onih koji se obrazovao besplatno. Vjerujem da većina kolega koji su imali sreću i priliku obrazovati se na nekom od hrvatskih ili fakulteta izvan Republike Hrvatske na području bivše države su to radili besplatno, dakle nisu plaćali školarinu, plaćali su eventualno onaj dio svoga boravka, dakle onoga svoga života tamo. Što smo morali? Morali smo samo redovito učiti, polagati ispite, završavati godinu za godinom itd. Mislim da i sadašnje generacije naše djece, kod nekih nas i unuka zaslužuju barem to isto pravo. Naravno nekada je visoko obrazovanje bilo besplatno, a danas je nešto to sasvim drugo. Danas evo i pravo na visoko obrazovanje, kao što moji prethodnici ukazaše u nekoliko navrata predstavlja isto tako jedan od elemenata različitosti, one društvene različitosti koja ne bi smjela biti, a to je da oni koji imaju financijska sredstva koja su da tako kažem kolokvijalno bogatiji imaju mogućnosti da se visoko obrazuju, oni koji nemaju to neće moći. No ja smatram da visoko obrazovanje ne smije nikako biti privilegija, ne zbog, samo zbog ljudi, nego prije svega i stoga što visoko obrazovani ljudi su jedini koji mogu, barem u onom inicijalnom, kreativnom dijelu potaknuti razvoj Republike Hrvatske i doprinijeti da se i Republika Hrvatska pokrene ne samo u smjeru Europske unije kako bi se pridružila i bila jedan od onih privjesaka Europske unije, nego bude jedan punopravni član Već je istaknuto da danas većina studenata, kad kažem većina onda mislim više od 50% na određeni način plaća nekakav oblik školarine ili sve ono što je vezano uz područje, što se može nazvati školarinom. Te školarine se kreću od par tisuća kuna pa do nekoliko desetaka tisuća kuna. Naravno da jednim dijelom je to posljedica i ulaska privatnog poduzetništva i u područje visokog obrazovanja, međutim dijelom je to i da tako kažem određenih primjera inventivnosti koje smo isto tako ovdje u Saboru čuli, određenih visokih učilišta u smislu da slobodno kažem izvlačenja novca od onih koji se žele obrazovati, koji žele studirati. Čuli smo za primjer ove međunarodne ljetne škole, ekonomskog fakulteta u Zagrebu i kako je to sve išlo. No ne smijemo gledati te negativne primjere, pa onda time pravdati interes visokih učilišta ili interes ministarstva ili interes Vlade ka naplaćivanju visokog obrazovanja. Mi se vrlo često volimo uspoređivati, evo i danas je tu bilo nekoliko takvih usporedbi sa zemljama u tranziciji, pa je sa nekim drugim europskim i svjetskim državama i ako u nekim stvarima se želimo uspoređivati pokušajmo se usporediti u smislu ulaganja u visoko obrazovanje upravo sa zemljama u tranziciji, upravo sa spomenutom Estonijom, upravo sa Češkom, upravo sa Poljskom. Vidjeli smo i čuli smo više puta da je recimo Poljska država koja u ovim trenutcima recesije i krize se sasvim dobro nosi u pogledu gospodarstva. Između ostaloga i stoga što su prepoznali da je visoko obrazovanje jedno od bitnijih stvari u razvoju države, pa su zaista uložili sve ono što mogu u to, kako bi ti ljudi radili i razvijali Poljsku. Da li je to jedino? Naravno da nije, ali je jednako tako izuzetno bitno. Često se uspoređujemo sa idealom u Europi, sa baltičkim državama, Švedskom, Finskom, itd., i tamo je slučaj da je ulaganje u visoko obrazovanje jedno od najvažnijih ulaganja. Ovdje s druge strane vidimo, to su i moji kolege prethodno spomenuli, prije ovoga smo raspravljali o točki dnevnoga reda koja je se ticala kamata u bankama. Banke su ušle i u to područje, studentski krediti. I tu će kamate rasti i to je područje. Dakle i u tom području su našli svoje polje gdje mogu zaraditi. I ovdje moja prethodnica spomenu jednu ružnu pojavu, a to je tzv. dužničko ropstvo. Pa da imat ćemo i mlade dužnike i mlado dužničko roblje koje će zbog studentskih kredita koje neće moći vraćati, jer na žalost isto tako je spomenuto velik dio završenih studenata se ne uspijevaju zapošljavati. No ja pitam da li stoga mi trebamo prestati sa obrazovanjem, visokim obrazovanjem, i da li stoga trebamo da tako kažem riješiti tu dvojbu između besplatnog ili plaćenoga školovanja na taj način što ćemo smanjiti broj studenata. Svjedoci smo da se kvote studenata smanjuju iz godine u godinu. Ja mislim da to nije dobar put, jer na kraju krajeva možda će se uštediti nešto novaca, ali zasigurno će biti manji broj onih ljudi koji svojim znanjem, svojom inventivnošću, svojom mogućnošću uključenosti u ona kretanja koja su u svijetu, moći pomoći ovoj državi da se izvuče iz teške situacije i da konačno živimo kako treba. Ja dolazim iz područja tehničkih znanosti, poput medicine, poput elektrotehnike, poput kolege iz fizike. Jasno nam je da Amerika i sve ostale visoko razvijene zemlje na tom polju jako, jako brzo idu. No kako ćemo se uključiti u to što oni rade? Japan, Koreja itd. Kako ćemo se uključiti u to ako ne možemo obrazovati ljude koji su sposobni u pogledu jezika, u pogledu informatike itd., uključiti se, a i temeljno imaju visoko obrazovanje. Ja znam da naša financijska sposobnost nije niti približna ovim državama o kojima smo govorili. Međutim, to ne znači da moramo upravo u području visokog obrazovanja da tako kažem maksimalno spuštati te kriterije izdvajanja sredstava i sve svaljivati na leđa onih koji studiraju, odnosno bolje rečeno njihovih roditelja pa i na taj način ugrožavati socijalno stanje našeg stanovništva. Oni koji redovno studiraju, a to znači izvršavaju sve obveze koje im fakultet nameće, moraju biti nagrađeni time da ne moraju plaćati to što rade, odnosno što studiraju. I stoga ja podržavam ovaj zakon u svakom pogledu i na kraju krajeva dolazi iz moje stranke i drago mi je da u svemu tome ima i mene kao zastupnika mislim da je ovo trenutak kad bismo o nekim stvarima morali hladne glave razmišljati. Dakle, da pitanje mladih ljudi je lako, i njihovog daljnjeg razvoja je lako zakočiti, ali treba učiniti dodatne napore i prihvatiti da je ovo trenutak kad treba shvatiti da jedino u ovoj našoj situaciji gospodarskoj, socijalnoj i ostaloj da jedino oslobađanjem plaćanja bilo kakvih školarina za redovne studente možemo omogućiti da se visoko obrazovanje u Hrvatskoj dovede na onu razinu na koju treba. Hvala lijepa. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Sonja Šimunović. **Šimunović, Sonja (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Evo kolega Heffer svojom ste me raspravom potaknuli na jednu repliku. Mene isto također odgovor Vlade da nema dovoljno sredstava za visoko obrazovanje totalno nepojmljiv, neprihvatljiv, čak mi se čini i neodgovoran, neracionalan i zapravo neshvatljiv. I sad zašto to govorim? Pa današnji studenti i današnja mladost, današnja generacije to su zapravo temelji ove Hrvatske države, to su temelji budućnosti naše. To su budući premijeri, ministri i pokretači gospodarske aktivnosti. To su budući liječnici, to su budući inženjeri, graditelji i političari koji će voditi ovu zemlju. Pa zar nam nije u interesu da stvorimo najbolji i najkvalitetniji kadar? Zar nam nije interes da stvorimo jako dobar temelj danas da bi sutra naša zemlja i naša država bila što ljepša, da živimo u što većem blagostanju, da krenemo u jednom smjeru zapravo znanja i da se izvučemo iz ove krize. A ovaj odgovor da nema novaca totalno vodi nas u jednom krivom smjeru, vodi nas u ponovne krize, što moralne, što društvene, što gospodarske. Visoko obrazovanje nam se čini kao prioritet jedan za kojeg mora biti uvijek novaca i u ratu i u miru i u krizi i kad nije kriza. Mislim da je to odgovornost svih nas. Mislim da danas jako malo nas je uopće svjesno te situacije i ne znam uopće koliko smo mi svjesni koliko zapravo danas, sada u ovom trenutku odlučujemo o budućnosti naše zemlje i svih nas. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku gospodin zastupnik Goran Heffer. **Heffer, novaca nema, to svi znamo. Pitanje je gdje ih naći. Novce treba tražiti, naprosto vidjeli smo u raspravi za proračun za 2010. godinu da su za redovno poslovanje hrvatskih sveučilišta izdvojeni iznosi koji su na razini 2009., nešto blago iznad 1%, 2%, osim Sveučilišta u Osijeku to sam i tada raspravljao. No, jednako tako novce treba tražiti ondje gdje ih ima, da li su to javna poduzeća, da li je to nešto drugo, ali bez obzira na to, to je pitanje prioriteta. Pitanje prioriteta. Prioritet moraju biti mladi obrazovani ljudi i stvaranje jedne visoko obrazovne baze za razvoj države. slažem se sa kolegicom koja je rekla da je stvar u preraspodjeli financijskih sredstava, dakle vraćamo se na pitanje proračuna, vraćamo se na pitanje svih onih proračunskih stavki i naprosto vraćamo se na početak priče na početku godine vezano uz proračun. I zalažem se za to da se naravno kroz preraspodjelu osiguraju sredstva visokim učilištima jer tek to je mogućnost da se osigura besplatno školovanje. Jer ne može se osigurati besplatno školovanje ukoliko visoka učilišta nemaju osnovu za rad, nemaju dovoljno financijskih sredstava. To nam je jasno. Ali ako postoji strateško opredjeljenje

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana predsjednice predlagatelja, cijenjene zastupnice i zastupnici. Dopustite da se kratko osvrnem uz ovo očitovanje Vlada RH na prijedlog izmjena i dopuna ovoga zakona s konačnim prijedlogom. Dakle, jedno je sigurno. Mi doista dugo u javnosti pripovijedamo o tomu kako želimo postati društvo znanja i kako imamo opći konsenzus o tomu da to bude tako, ali vjerujte u čitavoj ovoj raspravi, slušajući sve vas koji ste sudjelovali u raspravi ja nisam mogao zaključiti da iz ove rasprave proistječe to da doista govorimo o nekakvom konsenzusu. Radi toga što smo imali prilike čuti masu podataka pa i tvrdnji za koje bih rekao da su dijelom netočne, a dijelom poprilično i upitne. Da pođem od samoga početka kada je riječ o podacima obrazovnoj strukturi nisu najprecizniji ti podaci. Od onih koji imaju završenu samo osnovnu školu ti podaci su malo gori, a kada je riječ o onim visoko obrazovanim podaci su malo bolji od onoga što smo imali prilike čuti ovdje. Jednako tako kad ste spominjali podatke o angažiranim sredstvima u državnim proračunima proteklih godina ni to nije bilo baš najtočnije izneseno. Nadalje, ja sam očekivao da će se ovdje spomenuti i neki podaci koje treba priznati. Dakle u zadnjih 5, 6 godina u sustav visokog obrazovanja ušlo je novih tisuće zaposlenih. Dakle to je ono što imamo po našim sveučilištima, po našim institutima i to je činjenica i to svi doista znate da to jeste tako. Možda ne bi bilo na odmet recimo i tu činjenicu spomenuti. Nadalje, možda nije bilo na odmet spomenuti i činjenicu da postoje još neke stvari koje su bitne. Nipošto neću govoriti koliko su bitne ali bitne jesu. Dakle, puno puta smo imali prilike čuti da studenti sjede na podu. Ali pri tome nemojte izgubiti iz vida da u zadnjih nešto više od 6 godina, ja ću podsjetiti žao mi je što nema zastupnika Dorića upravo kada govori o Rijeci, da se uložilo 3,5 milijarde kuna u izgradnju sveučilišnih kapaciteta kampusa. Dakle, Rijeka ako se ne varam poštovana zastupnice Jerković oko 500 milijuna kuna, o tome smo govorili već tamo negdje potkraj 2003. godine jel tako, s time se započelo, a onda se nastavilo kasnije i sa ostalima i sa Osijekom, nastavilo se i sa Zagrebom, nastavilo se i sa Pulom itd. Dalje, ako hoćete zadnjih 5, 6 godina osnovano je nekoliko novih veleučilišta pitajte malo one studente koji gravitiraju tim dijelovima dakle one iz okolice Vukovara, one iz okolice Knina, one iz okolice Gospića koliko im to znači o Požegi da ne govorim koja je bila i prije. Dakle, ne govorimo o tim ulozima koji su također evidentni. Naravno trebalo bi reći, možemo mi prihvatiti ako ima novaca za športske dvorane, ako ima novaca za vjerske zajednice kako nema za ovo. Ali ako malo usporedimo i pogledamo koliko je ovdje uloženo onda možda baš tako ne bismo trebali konstatirati. Nije ako hoćete, hoćete, možda bi makar usput trebalo spomenuti, ako hoćemo konsenzus ako hoćemo nešto u dobroj vjeri možda govoriti o jednome segmentu. Recimo pozitivnim efektima implementacije bolonjskog procesa, možda o nečemu što je pozitivno uvođenju vanjskog vrednovanja u hrvatski školski sustav, možda o nečemu pozitivnom o promjenama u u strukovnom obrazovanju, pa ću ovdje sada podsjetiti jer je ovdje bilo rečeno da nikada nismo spojili onaj trokut politika, obrazovanje, gospodarstvo. 'Ajmo samo jedan detalj, vi ste svjedoci. Donesen Zakon o strukovnom obrazovanju ovdje jednoglasno u Saboru svi bili za njega. Dakle to je politika. Obrazovanje je krenulo u provedbu toga zakona pozvalo gospodarstvo, imamo 13 sektorskih vijeća i sada smo pred 13 strukovnih kurikuluma. Dakle, nije baš tako da se to nikada nije dogodilo. Ili ako hoćete da spomenem ovo na čemu sada radimo. Istina je povjerenstvo je formirano 23. svibnja 2009. godine kako je u ime predlagatelja cijenjena gospođa Lugarić rekla. To povjerenstvo možda je neću reći moglo biti i šire. Ali u tom povjerenstvu nalaze se predstavnici svih hrvatskih sveučilišta, svih 7. i moram posebno naglasiti naglasiti i predstavnici studenata i svih 7 hrvatskih sveučilišta se nalazi u tom povjerenstvu. To povjerenstvo koje smo tada imenovali, nećemo govoriti o tome da je došlo do promjene na čelu ministarstva, da je to bilo vrijeme koje je zahvatilo i ljeto kada Sabor više nije zasjedao pa je bila ljetna stanka itd. ne mora to biti nikakvo opravdanje. Ali taj uradak je poštovana predstavnice predlagatelja na samome kraju. I ja ću sada najaviti. Dakle 8. i 9. ožujka u Begovom Razdolju sastat će se svih 7 rektora svih hrvatskih sveučilišta koji će taj nacrt još jedan puta proći i odmah poslije toga ova zakonska regulativa za koju su oni zaduženi samo će biti širi zahvat nego što je ovdje u ovome prijedlogu, će se na javnu raspravu. I očekujte u Hrvatskome saboru raspravu o ovim važnim rješenjima, a svakako ćemo kao predlagatelji uzeti u obzir i ovo što ste vi napisali i obrazložili u ovom prijedlogu izmjena i dopuna. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir

Posljednjih čini mi se 6 mjeseci gotovo svaki tjedan netko od nas SDP kada raspravlja i govori o obrazovanju onda se snažno zalaže za diskontinuitet u obrazovnoj politici. Ocijenili smo ono što je radio bivši ministar Primorac lošim. Drago mi je da čujem iz redova HDZ-a barem neformalno takve iste ocjene. No, međutim nadali smo da u jednoj stvari neće doći do diskontinuiteta, a to je suglasje oko toga da obrazovanje mora biti dostupno svima, da u obrazovanju ne smiju biti oštećeni oni koji imaju manje novca ili oni čiji su roditelji slabije obrazovani ili naprosto dolaze iz socijalno loših prilika. I ova današnja rasprava kolegice i kolege ja bih rekla možda dan istine, a s druge strane dan velike tuge. Nitko iz HDZ-a se nije ili usudio ili osjetio potrebu reći niti jednu jedinu riječ o ovome zakonu, nitko iz HDZ-a se nije usudio ili osjetio potrebu reći niti jednu jedinu riječ onim tisućama studenata koji su prošlo proljeće i ovu jesen mjesecima blokirali nastavu, onim istim studentima koje je policija odnosila ispred zgrade ministarstva. Ne znam jeli naprosto vam je neugodno reći da ne podržavate prijedlog SDP-a, da ne podržavate prijedlog da se ukinu školarine za redovite studente ili naprosto nemate o tome nikakvoga stava ili nikakve politike. I doista mi je žao što smo došli u situaciju da umjesto diskontinuiteta u lošoj, nestručnoj, nedovoljno smišljenoj politici smo dobili zapravo diskontinuitet u onom onom stavu kojeg smo mislili pa možda pomalo i naivno da je nacionalni konsenzus. I naravno da tu onda sve one deklaracije o društvu znanja, o tome da nam je to važno, da na tome želimo raditi padaju u vodu. I naravno da onda u tome ne možete biti vjerodostojni. Poštovani gospodine državni tajniče, podatke koje ste govorili u vašem izlaganju su točni, međutim oni nemaju nikakve veze s našim prijedlogom zakona. Točno je primjerice da se dosta uložilo u policentrični razvoj, da se osnovalo dosta prvenstveno veleučilišta, međutim isto tako je točno da se nikada nije raspravila ta mreža visokih učilišta i točno je da ona naprosto kadrovski sustav, profesorski da tako kažem koji predaje na tim svim visokim učilištima nije u korespondenciji sa brojem institucija, da zapravo imamo jedno tezgarenje koje je više onako socijalna kategorija nego služi nekakvom razvoju znanosti. To je nešto o čemu ćemo trebati raspraviti. No međutim isto je tako točno da većina tih studenata plaća svoje školarine i o tome danas ovdje govorimo, ne da imamo institucije nego da one naprosto nisu dostupne svima odnosno da su dostupne samo onima koji imaju dovoljno novca ili koji će dizati kredite ili nešto da bi se uopće mogli školovati. Oko povjerenstva ministarstva. Poznata je stara priča kad se ima neki problem koji se onda ne želi riješiti da se formira povjerenstvo ili radna grupa koja će sigurno onda doći kroz najbrže vrijeme sa jednim genijalnim rješenjem koje će riješiti sve probleme. Kolegice i kolege, neki su i drugi zastupnici govorili. Mi u obrazovanju stalno čekamo nekakva bolja vremena, stalno čekamo da netko učini nešto drugo, da se donese ova ili ona strategija, da se donese ovaj ili onaj preduvjet. Ta situacija da u obrazovanju možemo raditi stvari kad će doći samo bolja vremena pada u vodu u onom trenutku kad shvatimo da bolja vremena ne dolaze. A dok mi čekamo drugi ne čekaju, drugi napreduju i onaj jaz između nas i razvijene Europe koji je na onoj nultoj poziciji bio velik našim čekanjem, našim nedjelovanje, našim lošim djelovanjem postaje još veći i naši ljudi naravno su manje obrazovani, manje konkurentni, naše je gospodarstvo manje razvijeno. Želim ovdje reći samo još nekoliko rečenica. Mislim da ne smijemo idealizirati neke stvari i besplatno studiranje doista ne postoji kao što ne postoji ni besplatno školstvo. No međutim, naši građani kroz poreze financiraju određene javne usluge, plaćaju se plaće nastavnika, plaćaju se plaće profesora, plaća se izgradnja zgrada bez obzira od kuda ti porezi dolazili. I potpuno je to kao nekakav krizni porez, porez na porez. Nepravedno da za one usluge koje građani već plaćaju tražiti još jedno i još dodatno plaćanje u u smislu besplatnog studiranja, u smislu plaćanja školarina. Dakle ono za što se mi zalažemo je da redovni studenti budu lišeni plaćanja školarina, dakle da za njih bude besplatno. No međutim, to jest doista veliki trošak za državni proračun za koji ponavljam ukoliko želimo kao što smo našli za mnoge druge stvari i puno skuplje stvari novca možemo naći novca pa čak i u ovim našim recesijskim proračunima. Ponovili smo nekoliko puta, osjećam potrebu još to nekoliko puta reći jer naprosto nama je u SDP-u neprihvatljivo da socijalni status roditelja bude limitirajući faktor za mlade ljude koji zbog toga ne mogu studirati. To je naprosto danas činjenica. Istraživanja koja su provedena jedino u Hrvatskoj su pokazala da ponavljam djeca manje obrazovanih roditelja nižih prihoda rjeđe studiraju i u tom su studiju manje uspješni. I mi doslovce reproduciramo ovako postavljenim obrazovnim sustavom onu socijalnu nejednakost koja već postoji. I možda tri završne rečenice. Pravo na obrazovanje kolegice i kolege mislim da je to kolegica Jerković sjajno rekla ne smije ovisiti o dubini džepa. Danas nažalost ovisi. Pravo obrazovanje kao takvo ne može biti roba, koliko, pošto kupio poto prodao. Obrazovanje je i tako ga trebamo doživljavati i o njemu konačno početi razgovarati i u hrvatskoj javnosti i u hrvatskoj politici kao javnom dobru, kao dobru od kojeg koristi ima pojedinac a od koje onda posljedično i u konačnici ima koristi i cjelokupno društvo i ekonomski, socijalno i na svaki drugi način. Ja se nadam obzirom na izrečene deklaracije da će ovaj prijedlog zakona biti konsenzualno prihvaćen ovdje u Hrvatskome saboru, nadam se da nas sutrašnje glasanje neće demantirati i nadam se da evo možda ovo ne veliko raspravljanje, neizjašnjavanje je evo posljedica toga što je nekima u 8 sati navečer ili u pola 9 bilo važnije se dobro zabavljati i završiti što ranije sjednicu nego raspravljati o onome što je doista važno i nadam se da ćemo zakon prihvatiti. Zakon je u prvom čitanju i u ime predlagatelja mogu reći da ćemo sve one primjedbe koje su istina sad bile male ali smo otvoreni za ove između razgovore koje ćete nam dostaviti da zaista napravimo dobar zakon i da zaista jednu veliku nepravdu koja je učinjena, koju nisam imala čak ni ja koja sam mlađa niti vi koji ste stariji, koji nismo plaćali studij kad smo studirali a koji sada plaća više od 50% hrvatskih studenata. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Nekoliko ispravaka. Gospodin zastupnik Franjo Lucić. Hvala lijepa. Pa evo, ispravio bih netočan navod gospođe Lugarić koja je izrekla nekoliko netočnih navoda, dakle gdje je rekla kako je neshvatljivo da HDZ nije usaglasio stavove sa SDP-ovim stavovima, da smo nedosljedni, da ne može shvatiti kako mi ne razumijemo da danas studenti trebaju imati besplatno školovanje. Gospođo Lugarić, Hrvatska demokratska zajednica apsolutno podržava program Ministarstva znanosti a kad se steknu uvjeti za to ne samo da će studenti imati besplatno školovanje nego ćemo ponovno sigurno uvesti i besplatne udžbenike i prijevoze, ali vi očito u SDP-u ne razumijete da to nije vrijeme danas i da to vrijeme treba pričekati. Molim vas, zato nemojte se baviti

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegica Lugarić je rekla da nitko u HDZ-u ne podržava redovite studente. To je netočno apsolutno. Dapače, podržavamo itekako, neka studiraju i trebaju biti redoviti itd. Ali ne podržavamo beskonačno studiranje, to je apsolutno jasno jel tako. Ali jedna je stvar, potrebito je za sve dakle apsolutno, potrebito je za sve određena simulacija. Vi se upuštate, draga kolegice, u svim područjima od prosvjete, zdravstva i svemu obećavati ovo ili ono, a to nije vjerodostojno. Treba vrlo jasno simulirati koliko to košta i kako dalje. Najlakše je obećati djeci pa reći djeca vi imate pravo pravo ovo ili ono, ali da budete neodgovorni i da studirate beskonačno. Hvala lijepa. Ne bojimo se raspravljati o ovom i možemo gledati u vas i raspravljati o ovom, ali želim vas upozoriti na samo jedan podatak. Kad je ministar Flego, naš kolega, bio ministar obrazovanje znate li koliko je studenata plaćalo plaćalo svoju školarinu? 60% jer ih je 60%, kolegice Lugarić, moralo studirati po osobnim potrebama. Ta školarina se plaća. To je jedno. Drugo, jeste li napravili analizu i netočno je da se prosvjednici studenti o kojima ste vi govorili upravo da ih ne podržavamo. Ne kolegice, jeste li radili analizu tko su prosvjednici studenti. Ja sam razgovarala s njima, s redovitim studentima, dobrim studentima. Upravo oni koji ne završavaju redovito fakultete. imaju novca i djeca niže obrazovanih ljudi i slabije imovnog stanja da studiraju. To naprosto nije točno. Ja ne znam koliko vi imate radnog staža, čini mi se da nemate puno. Da li ste ikada slagali proračun, bilo općinski, bilo gradski, bilo županijski? Istraživanja čija, vaša? Pa ne živimo u socijalizmu, kolegice Lugarić. U socijalizmu se tako govorilo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9,30 sati sa raspravom o Konačnom prijedlogu Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu, a onda oko 12,30 bi bilo glasovanje o svim do sada raspravljenim točkama o ova četiri radna dana zaključenje ove sjednice. Zaključenje ove sjednice i onda bi se jedno tri tjedna, dva i pol bi se pripremali za daljnje radne pobjede.